следва: - питане от народния представител Йордан Бакалов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно Стратегията за развитие на поливното земеделие в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни 2010 г.; 2010 г.; - питане от народния представител Валентина Богданова към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно провеждане на международна оценка на научноизследователската работа на висшите училища. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни 2010 г.; 2010 г.; - питане от народния представител Димчо Михалевски към Томислав Дончев – министър по управлението на средствата от Европейския съюз, относно преодоляване на забавянията на плащанията по проектите на оперативните програми. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни 2010 г.; 2010 г.; - питане от народния представител Емил Василев към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за преодоляване на бюджетния дефицит. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни 2010 г.; 2010 г.; - питане от народния представител Янаки Стоилов към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно мерки за стимулиране на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни 2010 г. Писмени отговори за връчване: за връчване: - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Милена Христова; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков към народния представител Иван Николаев Иванов; Иванов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Евгений Желев; Евгений Желев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Петър Хлебаров.

питане фактически или процедурен въпрос, който искам да разгледаме, е свързан с едно мое питане, на което трябваше да бъде отговорено писмено от министър-председателя на Република България господин Борисов, по един изключително, според мен, актуален въпрос в момента, касаещ дупката в бюджета и изобщо начина, по който е формирана тази дупка – дали тя е формирана на базата на договорите, които са от предходния мандат. Самият аз имах уверението на от тази трибуна, че той би ми съдействал тези въпроси да бъдат предоставени на министрите и аз да получа отговор. За мое голямо съжаление и учудване днес аз отново не получавам отговор на тези въпроси. Моят интерес в края на краищата е къде са тези въпроси – някъде по веригата на Народното събрание ли се губят, или в Министерския съвет? Би трябвало, спазвайки правилника, в рамките на 10 дни от подаване на този въпрос аз да получа отговор. Такъв не получавам. Това вече започва да става практика в Народното събрание, която смятам, че не е нормална и фактически е нарушение на Конституцията. Моля, госпожо председател, вземете мерки в някакъв разумен, обозрим срок да получа отговор на тези въпроси. Благодаря Господин Горов, получили сте писмен отговор, в който подробно с мотиви Ви е обяснено защо се отказва това, на което Вие веднъж казвате питане, втори път – въпрос, няколко пъти в момента не правите разлика между тези две правни възможности за контрол. Това, че министър-председателят е поел ангажимент да Ви отговори, може да бъде във всяка друга форма, но не и под формата на недопустими въпроси за парламентарен контрол, каквито Вие отправяте. Направете си консултация с юристи.

госпожо председател, господа министри, дами и господа народни представители! През последните месеци най-често употребяваната дума на политическото говорене в публичното пространство беше думата „криза”. Мисля, че вече няма българин, който да не е разбрал, че светът и нашата държава се намираме във финансова икономическа криза. Това като констатация не е достатъчно обаче. Ако приемем, че кризата е някакъв вид болестно състояние на една държава, на едно общество, то ние трябва да анализираме и да стигнем до мерките, до лечението на тази криза. Един добър лекар не се задоволява с това да лекува симптомите, той лекува причините за болестта. Затова аз ще направя едно изказване, което не е свързано с конюнктурата на деня, ако щете, с пренията и полемиките, които се чуват всеки ден, а едно изказване, с което искам да насоча погледа към по-стратегическо виждане, към една концепция, която България трябва да постави, управлението - правителството и управляващата партия заедно с подкрепящите я в парламента партии да поставим и следваме, тъй като смятам, че периодът, в който бяха вземани бързи,

че вече не могат да бъдат обяснявани отделни неуредици с наследството на миналото правителство, макар да няма спор, че това наследство е много лошо, аз предлагам да започне да се мисли и работи по една стратегия, по една нова икономическа философия.

имало 122 кризи – локални, по-малки, по-големи. Как те са били преодолявани и лекувани, обаче е въпросът. Във всички случаи спасяването е ставало с държавна намеса, с регулация. Тук аз отивам към темата, по която в България все още много малко се говори – темата за новата икономическа философия, която ние трябва да изработим, и да влезем в крак с цивилизования свят. Защото през последните години големите лидери на западните държави, към които вече принадлежим и ние, се събираха на няколко пъти и стигнаха до извода, че финансовата криза е предизвикана от прекален неолиберализъм в икономиката и във финансовите пазари, от прекален разгул - даже може да се каже така. Аз ще ви цитирам едно име, което е световно известно – Джефри Сакс, всички го знаят – не само икономисти, но и политици. Той казва така: „Сегашните страдания на милиони хора в Америка дават основание да се преосмисли икономическият модел, възприет от Роналд Рейгън през 1981 г. цитирам Джефри Сакс а сега и голям финансов хаос. Дойде време за нова икономическа стратегия, по същество New Deal”. Това е стратегията, която Рузвелт приема след голямата криза през 1929г. Не е само Джефри Сакс, редица големи западни философи на икономиката, икономически теоретици през последните години се изказаха и казаха, че е дошло времето да се преосмисли тази финансова вакханалия. Кризата тръгна оттам – защото беше позволено при днешния глобализиран свят наднационалните корпорации и финансовите пазари да предизвикат такава спекулация с виртуални пари, че в крайна сметка тя да удари широките слоеве от населението. Виждаме, че това стана в Съединените щати, в европейските държави, идва и до България, макар и в по-слаб вариант. Хора, които бяха фенове и апологети на финансовата неолиберализация, говорят вече за нов модел. Цитирам Алън Гизбърн, който беше шеф на Федералния резерв и смятан за един от виновниците на тази криза. Той призна пред конгресната комисия, че е направил грешка, като се е обявил против строгата държавна регулация на пазарите. Пол Кругман – професор по икономика и носител на Нобеловата награда за 2008 г., говори, че липсата на регулация във финансовата система е довела до финансовата криза. Същият Кругман написа писмо до президента Обама, когато същият пое поста, в което го съветва той да тръгне по стъпките на Франклин Делано Рузвелт – да направи това, което Рузвелт направи. Това е писмо от 14 януари 2009 г., където Кругман казва на Обама следното: „Вземете пример от Рузвелт. Към 1935 г. правителството на САЩ става собственик на около една трета от банковата система и администрацията на Рузвелт използва това, за да принуди банките да дават кредити за реалната икономика” – забележете, съвет на носител на Нобеловата награда и то единственият за 2008 г., Пол Кругман, който съветва Обама да направи това, което прави Рузвелт – стимулация на реалната икономика, на бизнеса, на тези, които произвеждат продукт. В България това предстои да стане, уважаеми дами и господа народни представители. И тъй като предстои да стане, се обръщам с призив главно към управляващата партия, защото тя е натоварена с тази отговорност от избирателите – да изведе България от кризата,

десни, десноцентристки или приемливи за периода преди години икономически философии, и отидем към нова икономическа философия, наречена регулиране на финансовите пазари и икономиката. В тази връзка, в България трябва да се направят няколко неща, тъй като ние от партия „Атака” не само говорим, но и действаме. Затова казваме следното. В България трябва да се простим с легендите, че пазарът се регулира сам и държавата трябва да се свива. Колкото по-малко държава, толкова по-добре. Това вече не е актуално. (Шум и реплики от КБ.) разберете, тук не става въпрос да се движим по учебниците ляво-дясно, тук става дума за динамиката на живота. Животът е по-силен от всички учебници и теории. Животът в момента ни казва: „Трябва да преосмислим виждането си за развитието на България. Трябва да изоставим легендите, теориите, които казваха, че по-малко държава е по добре”. Не, в момента е по-добре държавната намеса да се усили и да се уплътни! В момента е необходимо чрез държавна регулация да се регулират лихвите по кредитите, от което страда най много българската икономика. (Шум и реплики Партия „Атака” е готова с предложения, които са пред мен и в най скоро време ще ги внесем и предложим тук, в Народното събрание, предложения за поправки в законите, касаещи банковото дело, кредитните институции и БНБ.

фирми, бизнес, а и граждани, които не могат да вземат кредити и да развиват някаква дейност, защото тук кредитът е по-скъп около два пъти, два пъти и нещо повече, отколкото в Западна Европа. Защо - питам аз – защо е този двоен стандарт?!

за българската икономика е задушаващ. Ние трябва да направим възможното да я освободим, да й дадем въздуха, от който има нужда. Иначе, само със счетоводни мерки – разходи, приходи, рязане и кърпене, можем да спасяваме положението. Но за да има България добро бъдеще, ние трябва да стъпим на производството, на развитието на реалното производство, на стимулиране на икономиката. Всичко това не можем да направим, ако продължава положението, ако банките – тук отбелязвам с подчертаване, те са главно чуждестранни, ако банките продължават със своя монопол и своето картелно поведение

първата крачка към една стратегия, която наесен, на есенната сесия – пожелавам това на правителството и на управляващата партия – есенната сесия да започне с една нова икономическа стратегия, която да покаже на цялото общество, че България може върви успешно напред. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от Декларация от името на група – Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, искам да започна със сериозната надежда, че господин Дянков не си е записвал до момента това изказване. Но аз не виждам пред него тетрадка, което ме успокоява до някаква степен. Между другото, надявам се, че и тази нова икономическа политика, за която говори до момента господин Сидеров, означава, че вече няма безусловна подкрепа.

трябва да насочим нейните усилия в намаляването на бюджетния дефицит – това трябва да бъде най голямото ни усилие. В България сега при актуализацията на бюджета там трябва да хвърлим усилията Защото иначе рискуваме утре през процедура, включително в Европейската комисия, да бъде поискано да ни глобят и да започнат мерки за намаляване на този дефицит – това рискува България. Кризата от 1996 г. не е забравена и ако допуснем през тази година пет процентен бюджетен дефицит, за много хора тази криза ще се припомни и ще се спекулира с нея. Затова е много важно да покажем ясно – това трябва да бъде ангажимент на цялото Четиридесет и първо Народно събрание и на правителството, да покажем ясно, че ситуацията е под контрол. Това е много важно за всички нас. Това трябва да направим, това трябва да бъде основната ни задача

всички разходи, които могат да бъдат отложени, да бъдат отложени! Всички неефективни разходи, които могат да бъдат съкратени, да бъдат съкратени, колеги! В крайна сметка, трябва да се покаже, че ситуацията е под контрол. Трябва ясно да се види, че България започва да излиза от кризата. Рискуваме тази година икономиката малко да отлепи, а бюджетът да върви надолу – има го този риск. Този риск трябва да бъде овладян с усилията на всички вас. Завършвам с това: да направим актуализация на бюджета, която да доведе до по-нисък бюджетен дефицит. Да не правим актуализация на бюджета, която да води до по-високи бюджетни дефицити – това е най-важният ключов въпрос сега. сега. Иначе, колеги, няма да си свършим работата, както трябва. Благодаря за вниманието. Благодаря специално на господин Сидеров за новата икономическа политика, която представи. Други изявления от групи, преди да минем към същинската част? Господин Янаки Стоилов. Госпожо председател, господа министри, господа и госпожи народни представители! След засегнатата важна и актуална тема за икономическата криза мисля, че трябва да реагираме с кратък коментар и той засяга както политическата, така и социално-икономическата страна на проблематиката. От изявленията, които преди малко чухме от лидерите на „Атака” и на Синята коалиция се оказва, че днешните групи, подкрепящи правителството, са на диаметрално противоположни позиции. това от изказванията? (Оживление.) Интересно ми е, ако ГЕРБ е в ролята на арбитър, към коя от тези две позиции ще се доближи, или ще потърси, не знам дали може да открие някакви допирни точки. Това вече може би говори за фактически разпад на управляващото мнозинство (ръкопляскания от КБ, оживление) от гледна точка на управленската философия. А това, че по тактически и конюнктурни причини вие ще гласувате за правителството, е един въпрос, който има значение в пленарната зала, но той вече започва да губи всякакво обществено значение. Защото вие дърпате страната в противоположни посоки, а такава политика няма как да доведе до резултат. И може би само и единствено ентусиазмът и активността на полицейските акции днес е това, което може да обедини в подкрепа различните групи от мнозинството. Сега по същество на засегнатите теми. Това, което каза лидерът на „Атака”, изразява вече значително представително не само експертно, но и политическо мнение в света за необходимостта от промяна на досегашната финансова икономическа система. Тук няма нищо ново. Въпросът обаче е какви стъпки ще бъдат предприети в това направление. И аз използвам случая, за да поставя няколко от възможните решения главно пред министъра на финансите. Защото предстои да се внесе изменение в бюджета и то още преди да е изтекла първата половина на бюджетната година. Както се разбира, основният инструмент в тази промяна е използване на значителна част от фискалния резерв за попълване на липсващите приходи в бюджета. Това е тревожното и аз се питам предвижда ли се част от тези средства да бъдат използвани за стимулиране на икономическата активност, тоест тези средства да могат да изработят други средства да създадат определен продукт, да водят до заетост и доходи. Защото, ако ние само консумираме това, което е натрупано, което тук наричат постоянно лошо наследство, а в тази част аз не знам ако не е това наследство какви други инструменти вие можете да приложите в днешната тежка ситуация. Оттам нататък, говори се за мерки, които ще бъдат предложени есента. Вчера Вие може би си готвихте речта за днешното изявления и пропуснахте да включите ваши представители в дебата за регулиране на лихвените проценти по потребителските кредити. Какво да предлагате, като ви предложихме решение, но аз не чух от „Атака”, а и не видях дали има някой гласувал срещу това, което се предлагаше, което е една информираност, една публичност на измамата по отношение на определянето на лихвите спрямо потребителите. Така че вашите мерки и заклинания могат да се окажат твърде закъснели, когато пропускате реалните моменти да защитите и с аргументи да отстоявате определена декларирана политика. Също така предлагам на финансовия министър да се обсъди в правителството въпроса за създаване на национална инвестиционна програма, в която да бъдат включени най-важните инфраструктурни проекти, да бъдат включени най-големите и важни проекти на частния бизнес, тоест тези елементи в българската икономика, които все още имат и експортни възможности, или които с влагането на средства днес могат да носят икономическа активност и заетост утре или след няколко години. И, разбира се, тази национална инвестиционна програма изисква формирането на национален инвестиционен фонд, който може да бъде постигнат чрез участието на търговските банки. Затова може би трябва да се преосмисли идеята за априорното гарантиране на влоговете в банките, най-силните защитни мерки държавата да оказва на тези банки, които се ангажират с определена кредитна дейност, за да може българският бизнес да излезе от тази ситуация. Защото ние сме в парадоксалната ситуация, че българските банки не са декапитализирани. Те не са лишени от финансови средства. Но поради провежданата лихвена и друга политика, поради липсата на достатъчна автономност и презастраховането, тези банки не се ангажират в момента с достатъчна подкрепа на бизнеса, дори там, където те могат да представят които да бъдат гарантирани като изпълнение от насрещната страна, било то български или чуждестранен партньор. Ето от тази ситуация трябва да се намери изход. Също поставям въпроса пред финансовия министър – а то е въпрос и към вътрешния министър няма ли да поставите въпроса за ограничаване на достъпа на фирми с офшорна регистрация по отношение на ползване на средства от бюджета за обществени поръчки и концесии и на еврофондовете? Защото те могат да оперират на българския пазар. Но такива компании с неясен произход, чиято печалба изцяло излиза от страната, не могат да претендират за ползване на обществените средства. Могат да се продължат с други радикални и достатъчно обосновани мерки. Това именно би означавало промяна на тази инерционна икономическа политика. И с това трябва да се заеме правителството, към което ние призоваваме от Коалиция за България. отново сме готови за такова обсъждане. Но аз се опасявам, че нашето правителство е в плен все още на тази либерална инерция, на тези остатъци от една политика, задмината от времето. И което е още по-тревожно – правителството е в постоянна предизборна кампания. То предлага мерки, на които търси краткосрочния ежедневен ефект. То не залага действия, които трайно да подобрят положението в страната и да я изведат от кризата. Този подход на проби и грешки, на заиграване с най-непосредствените очаквания на хората, няма да доведе до подобряване на положението. Затова нашият призив е вече не към отделните групи, които подкрепят правителството, а към самото правителство да поеме своите отговорности и наистина да престане с неверните прогнози, които досега не се сбъдват, да предлага действия, които са реални, конкретни и с които ние можем да излезем от кризата. Благодаря Ви.

Преминаваме към отговорите на заместник министър-председателя и министъра на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, който ще отговори първо на въпрос, поставен от народния представител Венцислав Лаков, относно подобряване на работата на полицията в Козлодуй и борбата с ромската престъпност в региона. Заповядайте, господин Лаков.

независимо от господин Цветанов. И си мислех, че няма да е актуален. За съжаление не е така. Напротив, става все по-актуален. Става дума за циганската престъпност, която се разраства в община Козлодуй. Госпожо председател, „циганска” не е обидно. При срещите ми с избиратели в Козлодуй гражданите нееднократно се оплакват от ромската престъпност в региона. В писмо до в. „Атака” и до други медии те посочват примери на тази престъпност. Посочват, че се краде безобразно от дворове, къщи, вили, апартаменти и мазета. Краде се селскостопанската продукция, крадат се птици и животни, освен това и реколтата. „Желязо не остана”, казват избирателите в Козлодуй, „защото всичко отива за скраб и в пунктовете за вторични суровини”. В града действат дори и въоръжени банди. И ще припомня случая от 5 март, когато МВР задържа петима такива извършители в момент на престъпление. Проблемът е, че на територията на Козлодуй има две полицейски управления, които са неравностойни. Едното е с много голяма численост и охранява АЕЦ „Козлодуй” – обект с национално значение, което има, естествено, своя резон. Второто полицейско управление за самата община и за град Козлодуй, което, по мои данни, е с минимален личен състав и патрулиращите полицаи на смяна са не повече от 4. с това, господин Цветанов, въпросът ми към вас е възможно ли е при сливане на двете структури в една да се оптимизира дейността им и в резултат на закритите чиновнически – повтарям чиновнически да се отделят повече бройки за патрулиращи полицаи и каква е превантивната полицейска дейност в региона, за да се намали тази престъпност? Другото, което искам да попитам, е води ли се статистика на дребните престъпления, които са несериозни, не тежки, не са свързани с убийства, но в същото време изнервят хората и са постоянно ежедневие? Благодаря. Благодаря Ви, господин Лаков. За отговор има думата вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.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 където живеят около 4000 лица, принадлежащи към етническата малцинствена ромска общност, предимно безработни. Често те са извършители на кражби и грабежи, което от своя страна формира тенденция към негативна нагласа в обществото. Щатната численост на Районното управление – Козлодуй, е 61 бр., от които 15 – държавни служители категория „В” и „Г”, 41 – категория „Д” и „Е” и 5 бр. лица, работещи по трудово правоотношение. Броят на служителите, извършващи административна и обслужваща дейност в районното управление е 3 бр. Вакантните бройки са 9, в т.ч. 2 – за държавни служители категория „Г”, 7 – за държавни служители категория „Д” и „Е”, и тук мога да кажа, че ваканциите администрацията, за която Вие казвате, там като цяло почти я няма. Численият състав на Районно управление „Полиция” – Козлодуй, е съответен на този на останалите полицейски структури в страната със сходна оперативна обстановка.

чл. 114, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и чл. 5 от Закона за енергетиката. Численият състав на районното управление се състои от 265 държавни служители с присъдени категории „В”, „Г”, „Д” и „Е”. За осъществяване дейността на районното управление, АЕЦ „Козлодуй” превежда ежемесечна сума за издръжката, съгласно сключеният договор. Предметът на договора е организиране и контрол на физическата защита и охрана на АЕЦ „Козлодуй” в качеството му на стратегически обект, имащ съществено значение за националната сигурност. За осъществяване на охраната е осигурен 24 часов режим на работа, изградени са 21 постоянни и 7 временни поста, в които са включени 4 групи за реагиране на сигнали, сигналноохранителна техника и сигналноохранителни системи по периметъра на защитната зона и каналите за техническо снабдяване. С оглед на горното считам, че пренасочването на служители, които да изпълняват други задачи извън тези, свързани с охраната на АЕЦ „Козлодуй” и сключения договор с АЕЦ „Козлодуй”, е извън предмета на сключения договор и би оказало негативно влияние върху сигурността на Атомната Обединяването на двете районни управления не е възможно, поради различния предмет на дейност и функционални задължения на служителите. Това решение не би довело до намаляване на броя на длъжностите, извършващи административна и обслужваща дейност, тъй като тези служители към настоящия момент са на необходимото минимално ниво. Правим всичко възможно да

Благодаря Ви, господин министър, за изчерпателния отговор. Стана ясно защо не може да стане това сливане. Мога да Ви пожелая да попълним щатните бройки, за да се получи по-добро полицейско присъствие. Само да припомня във връзка с актуалностите, че само преди няколко дни в Гложене, което е в района, стана масово сбиване на ромски кланове, в което участва Охранителна полиция от РПУ в Козлодуй.

Другият ми въпрос, който е поставен от избирателите ми в Козлодуй е: кога ще има нова сграда на Полицейското управление в самия Козлодуй? Има ли такава идея? Това е една дълга сага. Какви са вижданията по въпроса? Благодаря. Благодаря. За дуплика Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Лаков! Всичко това, което беше казано от Вас, и това, което предприема Министерството на вътрешните работи за реалното противодействие на престъпността и по-специално на битовата, са и поредицата от операции, които са направени по така наречените „Лихвари”. Тези „Лихвари” са предимно в ромските махали. Няма да давам за пример Видин, това, което беше в Берковица последно, последната операция в Монтана, която беше проведена онзи ден.

Що се касае до Полицейския участък в Козлодуй – възможно е при наличие на финансови средства да стане това. Към момента е извършен само частичен ремонт на сградата за подобряване условията на труд. Действително, че са нужни повече средства. Тук е моментът също да спомена, че предприетите действия от ръководството на министерството и с разговорите, които са водени с министър Томислав Дончев, е да търсим възможности за включване на Министерството на вътрешните работи в оперативни програми, които могат да дадат възможност за тези дейности, а не бюджетът на министерството да се формира от това колко цимент и тухли трябва да осигурим, за да ремонтираме сградите, а да можем по оперативните програми да се възползваме от това. То се прави в други ведомства, това не е направено в по-предишен период. Сега правим първите стъпки. Въпросът е да бъдат коригирани тези неща. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Следва въпрос от народния представител Павел Шопов относно процеса на разполагане и разгръщане на система за видеоконтрол и наблюдение по българските пътища и магистрали. Господин Шопов, имате възможност за въпроса Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, господин вицепремиер! Кризата е криза. Тя е дошла и ще отмине, но има една друга криза, един голям проблем в държавата, който е перманентен.

Ясно и безспорно е, че най-големият проблем в тази връзка, причинител на тези жертви, на тези загуби, е високата скорост по пътищата. Преди две години преди летния сезон, който е най-опасен и най-смъртоносен, зададох същия въпрос на тогавашния министър на вътрешните работи относно

най-истинското, най-въздействащо и ефективно средство за борба с високите скорости. Тогава беше отговорено общо взето: видите ли, нещата са в движение, в най-скоро време въпросът ще бъде решен и по българските пътища и магистрали ще има ефективна техническа мрежа от съоръжения, които да следят за скоростта и да предполагат нейното снижаване. Това не стана, разбира се. Затова след някои откъслечни по българските медии, които се появиха напоследък в тази връзка, Ви задавам въпроса: до каква степен е достигнала реализацията, какви са съоръженията за така осъществявания видеоконтрол и наблюдение? От какъв тип са тези съоръжения? Осигурени ли са средства от бюджета на министерството? Какви са те по размер за текущата година? Има ли, според Вас, някакви вече конкретни резултати от санкционирането на водачите на МПС, предвид констатирани нарушения по този ред и начин? За отговор – господин Цветан Цветанов.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 дял на катастрофите по вина на водачите около 40-42% от тежките пътнотранспортни произшествия, при които загиват значителен брой граждани – около 45 до 48,5 от общо загиналите. Най-голям дял от катастрофите по вина на водачите са вследствие на неправилен избор на скоростта на движение – превишена или несъобразена. В тази връзка в изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на и Препоръка 345 на Европейската комисия от 6 април 2004 г. за пътната обстановка и използването на автоматични технически средства за контрол на скоростта, както и за подобряване на пътнотранспортната обстановка по пътищата, бяха предприети редица действия за подобряване на административния капацитет на службите за контрол и повишаване качеството на контролна дейност. Проучени бяха водещи практики от безопасността на движението в повече страни от Европейския съюз с цел изграждане на дългосрочна прогнозна стратегия за въвеждането в експлоатация на съвременни технически средства за контрол, включващи следните етапи - това, което мога да кажа като допълнение към това, което изброих, е, че съвместно с холандското правителство реализираме съвместен проект, където ползваме добрите практики и правим съответните промени в законодателството подмяна на използваните обикновени радари от тип ТР-4 със съвременни такива, видеозаснемащи нарушения за скоростта, включване и на такива, работещи на лазарен принцип; оборудване на териториалните подразделения със стационарни технически средства за автоматизирано фиксиращи фиксиращи нарушения за скоростта, работещи без намесата на оператор, на пътни участъци в населените места и междуградските пътни отсечки на основата на направените за движение в страната по места, където контролът и физическото участие на служителите не е ефективен. Териториалните подразделения са оборудвани със съвременни технически средства за контрол на скоростния режим, отговарящи на европейските критерии, а именно: стационарни радари и установки. Към момента в реална експлоатация от 18.01.2010 г. се намират 15 броя стационарни радари и установки, като идеята е при реализирането на този цялостен проект да достигнем до 400 подобни камери, които са оборудвани. Мога да кажа, че за периода от г. за един месец са констатирани 28 хил. 206 нарушения в диапазона над 31 км, което значи, че радарите бяха пригодени да бъдат с 30 км над допустимото за дадения участък, и това са нарушенията, които са направени. Времето няма да ми стигне, за да изброя абсолютно всичко, но мога да Ви уверя, че това, което правим с междуведомствената работна група и участието на Комисията по транспорт, информационни е, че законодателните промени, които се предвиждат, са точно в тази насока. Това е желанието на неправителствения сектор и на участниците в междуведомствения съвет – да повишим и завишим санкциите, да подобрим събираемостта и да може да се инвестира не от пари на републиканския бюджет, а от нарушителите - те самите да станат инвеститори за дадените проекти, които са свързани с контрола. Да избегнем субективния фактор и контакта, който осъществяват служителите на

Благодаря Ви, господин министър, за изключително коректния отговор. Явно темата е толкова обширна, че в краткото време за въпроси и отговори не можем да я изчерпим. За мен е по-важното, че съществува политическата воля за разгръщане, както виждам, на тези съвременни съоръжения за контрол на скоростта. Точно така е – около 40% от смъртните случаи в катастрофите се причиняват от високата скорост. Ако сте в състояние обаче, да отговорите след тези мои насочващи въпроси на следното. Знаем за тази цифра на около 28 хиляди констатирани нарушения, какъв е ефектът като наложени наказания, имате ли представа за това? Имате ли разработена програма, становища и виждания относно законовите мерки, които трябва да се внесат в Закона за движението по пътищата, за една по-ефективна процедура относно наказване на виновните водачи? водачи? Сега с тези фиксирани устройства съществува много тежък ред за привеждането на цялата процедура в действие и стигането до налагане на ефективно наказание, тъй като се издирва първо собственикът на автомобила, оттам кой е водачът и в процеса на всичко това е много трудно да се стигне до краен резултат, а именно намиране на виновното лице и налагането на административно-наказателни мерки.

ние търсим да приложим добрите практики, които чувствително са подобрили точно борбата срещу тази война по пътищата, която се води. Мога да Ви уверя, че комисията, която аз председателствам, и депутатите от Четиридесет и първото Народно събрание, дискусията, която се води, има леко разминаване и влизане в колизия с българското законодателство. В тази посока работим много активно, за да изчистим тези законодателни пречки, които са приложими в страните от Европейския съюз, но във връзка със структурирането и прилагането на българското законодателство има леко разминаване и не би трябвало да влизаме обаче пък в колизия с българското законодателство,

абсолютно прагматичен подход, съобразен с българското законодателство, ще можем действително да приложим по-добрия модел за събираемост, за контрол и за една справедливост и ограничаване на тази война по пътищата, защото жертвите, които се дават по българските пътища, са много – някъде около 1000 1100 на година.

който ще отговори първо на въпрос от народния представител Димо Гяуров относно договор между Министерството на финансите и „Краун Ейджънтс”. Господин Гяуров, имате думата да развиете въпроса си. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин вицепремиер и министър на финансите, моят въпрос беше мотивиран от това, че през м. юни изтичат договорите с „Краун Eйджънтс” това, че през годините се поддържаше умишлена тъмнина и непрозрачност по тези договори, както и за ефектите от тях. Давам си сметка, че вече е може би малко късно да получаваме отговор на тези въпроси и евентуално да дебатираме по тях, тъй като запитах по тази материя през м. март т.г., но макар и да признавам, че имам частично отговорите на това, което ме интересува, аз все пак ще развия онова, което попитах през м. защото съм сигурен, че и за колегите, и за българската общественост това е важно. Уважаеми господин вицепремиер и министър на финансите, бих искал да отговорите ясно и недвусмислено има ли намерение българската държава във Ваше лице да подновява договора с „Краун Eйджънтс” след изтичането му? Как по-точно консултациите на фирмата „Краун Eйджънтс” и дейността й на терен са допринесли за по-голямата събираемост на приходите от митни сборове, ДДС и акцизи? Ако имате възможност, моля да ни представите конкретни данни.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гяуров! Дейността на „Краун Eйджънтс” в България е осъществявана по две отделни програми. „Подпомагане на реформите и модернизация на митническата администрация” – програма, която започва от януари 2002 г. и завършва през декември 2006 г. Основната дейност на тази програма е била подпомагането на събираемостта на приходите и по-конкретно „Краун Eйджънтс” подпомагат създаването на мобилен митнически контрол, Национален контролен и координационен център, Централно аналитично звено за събиране, анализ и разпространение на разузнавателната оперативна информация и функцията по вътрешен одит.

Обхватът на дейността е разширен и включва съучастие и съдействие на Българската агенция за приходите. По искане на министър Орешарски ролята на „Краун Eйджънтс” става по-стратегическа, като усилията са насочени към развиване на оперативния капацитет на агенциите посредством съвети и обучения. По-конкретно „Краун Eйджънтс” участва в създаването на координационна група срещу фискални престъпления, подобряване на функционалността на процеса за регистрация по ДДС, система за „АйТи (IT) сигурност” в министерството. Конкретно на Вашия въпрос: изплатените суми от началото на 2002 г. до март 2010 г. за работата на „Краун Eйджънтс” в България са в размер на 89 млн. 235 хил. 221 лв. С други думи близо 90 млн. лв. в този период са изхарчени за работата на „Краун Eйджънтс”. По Вашия най-конкретен въпрос – „Какво става оттук нататък?”, искам да кажа в заключение, че в условията на икономическа криза, а и предвид на структурните промени в приходните агенции, които вече сме предприели,

Благодаря за отговора, господин министър. Позволявам си да отбележа, че точно това поведение е достойно за уважение по време на криза, защото на всички беше ясно, че има дълбока неефективност в дейността на фирмата „Краун Ейджънтс”. Оставам с надеждата, че все пак с въпроса си до някаква степен ние сме провокирали това Ваше решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ не желае да ползва дуплика. Преминаваме към въпрос от народния представител Драгомир Стойнев относно идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители. имате възможност да развиете въпроса си. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър! Първо да благодаря на министъра на финансите, че намери време да отговори на този въпрос. РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде

Господин министър, виждам, че не ме слушате. През м. март т.г., когато правителството търсеше антикризисни мерки, не знаеше как да се справи с кризата и подготвяше своя втори антикризисен план, се роди идеята държавните служители да заплащат сами своите социални осигуровки. Знаете, че досега държавата ги заплащаше, но тогава министърът на финансите заяви, че това няма да важи за държавните служители в сферата на държавата и вътрешната сигурност. Знам, че въпросът ми не е достатъчно актуален, но, господин министър, разберете ме, Вие толкова често си сменяте позицията, че може този въпрос скоро да стане актуален.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стойнев, размерът на социалноосигурителните вноски остава непроменен за тази година. Решението е резултат от анализ на Министерството на финансите, представен от мен на заседание на правителството преди около два месеца. Същият беше обсъден и одобрен от социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин министър, благодаря Ви за конкретния отговор, но това не ми беше във въпроса. Не е въпросът за размера на вноските. Разбирам, че не си спомняте, защото прекалено много идеи имате от м. март. Тогава се говореше как дефицитът е лошо нещо, от вчера разбираме, че е хубаво да има дефицит,

ако държавните служители поемат своите осигуровки и ги заплащат, това за всички ли ще важи или ще отпаднат тези служители, които са в системата на отбраната и вътрешната сигурност? Благодаря. в блока на КБ.) Преминаваме към изслушване на въпрос от народните представители Петър Курумбашев и Евгений Желев относно поети ангажименти съгласно Закона за здравното осигуряване.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

Управляващите и лично Вие поехте ангажимент още с встъпването си в длъжност в един кратък срок да бъдат ревизирани цените на клиничните пътеки. Приеха се и промени в Закона за здравното осигуряване, в съответствие с които към Вас, като министър на финансите, се сформира консултативен съвет, който да дава становище за цените и методиката за остойностяването на тези клинични пътеки. Сега, 10 месеца по-късно, този ангажимент все още не е факт. Моят въпрос към Вас е: изпълнява ли Агенцията за икономически анализи и прогнози ангажиментите си съгласно Закона за здравното осигуряване? Кога ще получим информация за реални резултати от работата й? Какъв финансов резултат ще е необходим при новите цени на клиничните пътеки? Този въпрос е особено актуален и във връзка с актуализацията на бюджета, която тези дни Министерския съвет е предложил на Народното събрание. По отношение изобщо на идеологията за това какво искаме да правим в здравеопазването, трябва да си отговорим на въпроса дали искаме просто да се осчетоводяват и оправдават разходите или дали искаме пациентът да е здрав. Това е въпрос и дискусия, която знаете, че се води и в Америка, и в Западна Европа. Там например много по-често подходът е свързан с диагностично свързани групи, а не с клинични пътеки. Така че мислите ли и в тази посока – по отношение на диагностично свързани групи, а освен това и актуализирате ли цените по отношение на клиничните пътеки и какво показват Вашите разчети? Благодаря ви. Давам думата на министър Симеон Дянков. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Желев, остойностяването на медицинските услуги започна в Министерството на финансите веднага след обнародване на Закона за държавното осигуряване през м. декември 2009 г. Екипът представи първите си резултати от остойностяването на клиничните пътеки на директорите на болници и на представителите на Българския лекарски съюз на 17 март 2010 г. Накратко, анализът на болничната помощ, защото това беше първата фаза на остойностяването, показва, че има 82 надценени пътеки и 214 подценени клинични пътеки. При настоящото ниво на заплащане на лекарите общата стойност на болничната помощ възлиза на 800 млн. лв. на година, а от анализа, който току-що показах, излиза, че общото надплатено – това са по 84-те надценени клинични пътеки, това е за 2008 г., където са последните данни – е на стойност 102 млн. лв., а общото неразплатено или други, подценените клинични пътеки – 214 на брой, е 291 млн. лв. Това е на база резултатите от 2008 г. За първичната и специализираната медицинска помощ, която е втора фаза на анализа, анализът все още се работи. Той ще стане готов до края на м. юни т.г. Първите резултати обаче вече и там бяха представени в края на м. март 2010 г. на представителите на Българския лекарски съюз. Веднъж тези анализи като се съберат, като станат и за болничната, и за специализираната и първичната медицинска помощ, оттам нататък вече може да се тръгне. Аз съм привърженик на работата по диагностичните групи, както и Вие казахте. Благодаря за вниманието.

на вече утвърдени стандарти и критерии. Така че е необходимо доста по-бързо да работите, за да е ясно в крайна сметка какво би следвало да получи като бюджет следващата година Националната Преди малко получих писмен отговор от министъра на здравеопазването на един такъв въпрос – какви са перспективите и какви са разчетите на базата на постъпленията на средства в Касата за разходи до края на годината? Там се казва, че дори и да се използва резервът от 125 милиона, дами и господа, оперативният на НЗОК, недостигът за разплащане на болничната помощ ще бъде налице. Освен това едни 30 милиона ще висят за плащане на лекарства за лечение в домашни условия, специализирани храни и медикаменти. Така че на пръв прочит прочит и със задълженията на болниците недостигът се оформя някъде на 300-350 милиона. Сега предстои актуализация на бюджета около 220 милиона, което се доближава някъде до предишния бюджет на Касата за 2009 който явно няма да бъде достатъчен. Така че остойностяването иска пари, Вие това го знаете най-вероятно и сте го казвали многократно. Колкото по-бързо го направите, толкова по-бързо ще направим консенсуса за следващия бюджет за НЗОК, когато го приемаме, и ще подкрепи моята теория, която вече много време развивам в няколко парламента, всъщност два, че реформата в здравеопазването върви с пари.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Желев, прав сте и напълно съм съгласен с Вас, че колкото по-бързо завърши този анализ не само за болничната, а и за специализираната помощ, толкова по-добре и за бюджетирането в системата на здравеопазването, а и особено, разбира се, за пациентите. Този анализ, макар че наистина специалистите от дълго време говорят и в годините всъщност е говорено, не само при нашето управление, че има нужда от такъв анализ и резултатите ще са сходни с това, което реално излезе, точно както и Вие казахте. Все пак е необходимо, за мен, да се направи доста пълен анализ, просто пътека по пътека да се види къде са надценените, къде са подценените и като цялостен бюджет какво излиза. Тези данни, които ви казах: 84 надценени

общото подплатено, така да се каже, 291 млн. лв., от което става ясно, ние сме го казвали и аз лично съм го казвал многократно, че като се направи целият този анализ ще излезе, че повече пари трябва да влязат в здравеопазването. Това е точно така, анализът всъщност го показва. Това, което този анализ ни дава, е точно къде трябва да влязат тези пари. Аз просто исках да взема пак думата, за да кажа пак някои, за мен поне, фрапиращи факти. Има някои пътеки, които са доста надценени. Давам един пример: инвазивна кардиология – сегашната средна цена там е 3518 лв.,

в момента цената на услугата там е 330 лв. – това се плаща. Средната стойност е 2688 лв. Един вид за тази клинична пътека вид за тази клинична пътека близо девет пъти е подценена реалната стойност на цената й. Тук има още доста такива пътеки. С други думи, да, трябват повече пари в здравеопазването. Това сме го казвали ясно и продължаваме да го казваме. Трябва да видим къде да отидат тези пари и първо да направим една база, така че да изравним базата, на фона на която вече е следващата реформа, както и Вие във Вашето питане коректно казахте, вече да се мисли за диагностични групи. Веднъж като влезем в диагностичните групи тогава ще има хем повече възможност за лекарите и въобще за болниците да решават кой е най-добрият начин за лекуване на пациента и, разбира се, ще има повече избор за пациентите. Благодаря много. Да благодарим за участието в парламентарния контрол на вицепремиера Симеон Дянков. Преминаваме към въпроси и питания към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Въпрос от народните представители Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев относно изпълнение на Проекта „Социално включване”. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър,

След обнародването на закона в “Държавен вестник” Социално-инвестиционният фонд на Министерството на труда и социалната политика продължи работата по изготвяне на оперативното ръководство и при приключване на мандата на правителството имаше готовност за стартиране на процедури, с които да се определят доставчиците на първоначални услуги за стартиране на проекта, информационни и рекламни кампании – също така. Досега следваше да са се провели и приключили тези кампании, както и републиканските семинари за разясняване на проекта. По същия този план сега трябваше да текат първите процедури за избор на общини, които да бъдат финансирани по този проект.

Социално-инвестиционния фонд, промяната в устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел намиране на подходяща структура и хора и необходимостта от ново съгласуване на Световната банка с отговорното по проекта звено, доведе до непоправимо забавяне на проекта с една година. Вероятно ще се наложи да се предоговори крайният срок за споразумението, който изтича на 31 октомври 2013 г. В условията на криза, когато всяко инвестиционно намерение трябва да се подкрепя, страната не е направила нищо за усвояване на частта от заема в инфраструктурни проекти. Губят общините, губят и страните ни, губят и безработните. От друга страна, в условията на силен демографски проблем и растяща неграмотност, забавянето всеки ден на средствата за включване за включване на деца от рискови групи, ползването на детски заведения, налива вода в мелницата на социалната изолираност. Всичко това става в рамките на Европейската година срещу бедността и социалното включване, в която Вие редовно участвате.

Какви са действията, които са предприети до този момент? Какви са основните моменти в плана за действие по проекта и сроковете за реализацията им? Кои са критериите по които ще бъдат избрани общините? В какви срокове реален паричен ресурс ще се насочи към общините? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Уважаеми господин председател, дами и господа депутати, господин Стойнев! На 5 май 2010 г. Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие относно изменение на Заемното споразумение за Проект за социално включване. Писмото е изпратено на Банката като промените в споразумението, които предлагаме, са предварително консултирани и съгласувани с нейния екип. С оглед предотвратяване забавянето на изпълнението на Проекта за социално включване, екип от представителите на Банката и от министерството работят по оперативното ръководство за изпълнение на проекта. Целта е ръководството да бъде готово към момента на влизане в сила на измененията на самото заемно споразумение. В тази връзка бих желал да отбележа, че едно от допълнителните условия за влизане в сила на Заемното споразумение е приемането на Оперативно ръководство за изпълнение на този проект. Такова ръководство не беше прието към м. август 2009 г., независимо, че споразумението е ратифицирано още през м. ноември 2008 г. Представеното от Министерството на труда и социалната политика през м. април 2009 г. оперативно ръководство не е било ревизирано в съответствие с бележките на Банката. От тази гледна точка забавянето не го е направило сегашното министерство, а предното министерство. Както вече посочих, първите и най-спешни действия вече са предприети. Основните дейности, които са заложени в плана за действие, които предстоят да се извършат през тази година са: - ратифициране на промените в заемното споразумение през м. след това незабавно официално съгласуване с Банката на Оперативното ръководство за изпълнение на този проект; - създаване на Комитет за наблюдение на проекта през м. юли 2010 г.; - изготвяне на формулярите за кандидатстване и брошура с насоки за кандидатстване през м. юли 2010 г.; обявяване на кампания за набиране на проекти и провеждане на кампания за популяризиране на проекта, набиране на идейни проекти и оценка на идейните проекти в периода август октомври 2010 г.; покана към общините, които имат одобрени идейни проекти, да представят формуляри за кандидатстване с подробно разписани проекти през м. октомври 2010 г.; - оценка на проектите през декември 2010 – януари 2011 Предвиждаме подписването на Споразумението за финансиране с общините, чиито проекти са одобрени да се осъществи през м. януари 2011 Самото изпълнение на проекта ще бъде в рамките на две години. Във връзка с поставения въпрос относно критериите за избор на общините, трябва да се има предвид, че те не се определят едностранно от изпълнителното звено, а се съгласуват с Банката и Националното сдружение на общините в Република България. Критериите имат за цел проектът да бъде насочен към тези общини, където ще може да обхване най-много уязвими деца и семейства. При изпълнението на плана за действие по проекта, съгласно нашия предварителен график, заемът ще бъде усвоен в срок, като финансовите средства ще бъдат предоставени на общините за изпълнение на конкретни проекти през първото тримесечие на 2011 2011 г. Съгласно предварителния ни план за действие проектите на общините следва да приключат до средата на 2013 г., а датата за приключване на заема е 31 октомври 2013 г., която ще бъде спазена. Благодаря За реплика давам думата на народния представител Драгомир Стойнев. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, от Вашия отговор разбирам, че м. май е поискано официално одобрение от Световната банка. Тоест ние досега не сме поискали такова одобрение? Членовете на Социалната комисия бяхме заблудени от ваш заместник-министър, който заяви, че такова одобрение има. Вие казвате, че чак сега е изпратено одобрение и не се знае какъв ще бъде неговият отговор?! Ако

Вие официално заявихте, макар че се съмнявам, но казахте, че заедно с общините ще определяте кои ще бъдат печелившите общини. Във вашето писмо, уважаеми колеги, вижте какво е записано: „Министърът на труда и социалната политика утвърждава окончателния списък на подпроектите на общините, предложени за финансиране.” Аз съжалявам, но чак сега разбирам каква е била целта да се закрие Социално-инвестиционният фонд. Министърът на труда и социалната политика да разполага с едни 40 милиона, които той самият да ги разпределя в която община иска. Разбира се, това става на гърба на децата, които са в изключително трудно положение, на бедните семейства.

м. юли 2009 г. предното ръководство на Министерството на труда и социалната политика не е направило нищо, дори не е отчело забележките на

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с осигуряването на необходимите помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания. безспорно е проблем с изключителна важност за навременната интеграция на хората с увреждания. Към мен като народен представител се обърнаха граждани, които изразяват безпокойството си от невъзможността навреме да получат полагащите им се помощни медицински изделия. Като основна причина се посочва забавеното плащане от страна на Агенцията за социално подпомагане към доставчиците. В тази връзка, господин министър, моите конкретни въпроси към Вас са следните: какъв е размерът на усвоените средства за заплащане на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания за четирите месеца на 2010 г.? Какъв е размерът на неразплатените разходи за медицински изделия и помощни средства? Какви са предвижданията Ви за годишната необвръзка между планирания и достатъчен финансов ресурс за помощните средства и медицинските изделия?

Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа народни представители, госпожо Янева! От дължимите суми към търговци на дребно за предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за 2009 г. са останали неразплатени към 31.12.2009 г. 10 млн. 784 хил. 816 лв. поради недостиг на средства по бюджета на Агенцията за социално подпомагане. С бюджета за 2010 г. са предвидени 30 млн. 739 хил. 440 лв. за изплащането на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. За първите четири месеца на тази година са изплатени 12 млн. 601 хил. 493 лв. за фирмите-доставчици на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, като приоритетно са изплатени сумите, дължими за стари периоди. Неразплатените средства към 30 април 2010 г. са в размер на 6 млн. 168 хил. 303 лв. През 2009 г. са изплатени средства за медицински изделия и помощни средства

С останалите неразплатени суми към 31 декември 2009 г., общият разход на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения е 58 млн. 180 хил. лв., тоест недостигът на средства за изплащане на задължения към фирми- доставчици на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, формирани като разлика между дължимите суми и заложените средства за 2009 г. е в размер на 21 млн. 805 хил. лв. С предвидените в бюджета за 2010 г. финансови средства в размер на 30 млн. 739 хил. 440 лв., при запазване на разхода за изплащане на медицински изделия, помощни средства и приспособления от 2009 г., недостигът на средства се очертава в размер на 27 млн. 441 хил. лв., и с актуализацията на бюджета, което се надявам, че ще стане през следващия месец, мисля, че тези суми ще бъдат покрити. За определянето на нов механизъм за предоставяне на медицински изделия с моя заповед от м. март 2010 г. е създадена междуведомствена работна група, чиято цел е да се разработят предложения за промени в законодателството, свързани с преминаване на плащането на медицинските изделия за хората с увреждания към Националната здравноосигурителна каса. Мотивите за необходимостта от уеднаквяване на режима за предоставяне и изплащане на всички медицински изделия са свързани с практиката, която съществува в повечето европейски страни, предоставянето на медицински изделия да се осъществява в системата на здравеопазването и да се финансира от здравноосигурителните институции. Предоставянето на медицинските изделия на хората с увреждания посредством системата на здравеопазването и в частност чрез Националната здравноосигурителна каса ще подобри процеса и в същото време ще ограничи възможностите за злоупотреби, такива, каквито ние установихме в края на миналата година и дадохме тези сигнали Безспорен е фактът, че медицинските изделия за хората с увреждания не са в по-различна категория от останалите медицински изделия, но за тях изкуствено се поддържа различен режим. Аз се надявам, че когато започнат да се плащат тези средства от Здравноосигурителната каса, тоест този, който ги изписва, той трябва да контролира тяхното отпускане. Благодаря Уважаеми господин министър, от Вашия отговор стана ясно, че недостигът на средства за осигуряване на необходимите медицински изделия и помощни средства е почти 50% от необходимите. Това означава, че 50% от хората с увреждания през тази година няма да получат необходимите им помощни средства, които им се полагат по закон. Искрено се надявам с актуализацията на бюджета по Ваше предложение тези средства да залегнат и Ви уверявам, че ние от Коалиция за България ще ги подкрепим. На второ място, Ви благодаря за това, че поставихте въпроса и проблем, който съществува, който и предишното правителство искаше да реши, а именно предоставянето на тези медицински изделия и помощни средства да се се предоставят от Здравната каса. Мисля, че с това ще се поставят нещата на правилното място, ще има по-добър контрол и няма да има злоупотреби. Вие в своя отговор обаче споменахте за някои злоупотреби, които сте установили в края на миналата година. Аз искрено се надявам, че това не е проблемът за слуховите апарати и с определянето на тяхната пределна цена и очаквам Вие да се извините за обвиненията, които по този проблем отправихте към Вашия предшественик – госпожа Емилия Масларова. Благодаря ви.

В заложената актуализация за бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени допълнително 142 млн. лв. Второ, по отношение на тези сигнали, които са над 200, когато се установи от проверките на Инспектората от Агенцията за социално подпомагане и от Министерството на труда че се получавали помощни средства хора, които въобще не са имали нужда от тях, тези над 200 сигнала са в прокуратурата, когато прокуратурата се произнесе тогава ще се извиня. Благодаря. Преминаваме към питане от народния представител Иван Костов относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Внасям питане относно усвояването на европейските средства от Министерството на труда и социалната политика, защото в условията на икономическа криза най-големите предизвикателства са към трудовата и социална политика на правителството. Тези политики трябва да гарантират запазването на заетостта и защитата от безработица. Основен ресурс на Министерството на труда и социалната политика за водене на такава политика, разбира се, наред с бюджетните средства, са европейските средства. В тази връзка моля да ми отговорите на следните два въпроса: 1. Какъв напредък имате в усвояването на европейските средства? 2. Какви са данните от проведените от европейските и български контролни органи проверки на финансираните проекти? Благодаря Ви предварително. За отговор давам думата на министър Тотю Младенов. Уважаеми господин председател, дами и господа депутати! Уважаеми господин Костов, аз благодаря за този въпрос, защото той е много актуален в този момент. Процесите, които се наблюдават от м. април на пазара на труда, показват прекъсване на продължилите близо година и половина негативни тенденции, свързани с нарастването на безработицата в нашата страна.

Истината е, че благодарение и на мерките, предприети от сегашното правителство, и от бизнеса най-вече, българският пазар на труда не беше и не е изправен пред трусовете, които споходиха редица други държави членки. Дори и в сегашната кризисна ситуация равнището на безработица в България е такова, каквото е средното в страните от Европейския съюз. Сред най-ефективните мерки, които правителството, в частност Министерство на труда и социалната политика, предприе е ускоряването на изпълнението и осигуряване на достъп до финансиране за общините, гражданите и бизнеса по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Към момента изпълнението на програмата се характеризира с устойчив темп на нарастване, договорените и изплатени средства. В процес на изпълнение са 61 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова в размер на 1 млрд. 328 млн. лв. По тази програма са сключени общо 1420 договора на стойност 997 млн. 997 млн. 400 хил. лв., което представлява малко над 43% от общия бюджет. Размерът на реално платените средства по оперативната програма

Виждате, че за около десет месеца ние усвоихме допълнително 100 млн. лв. по оперативната програма. С оглед осигуряването на финансиране на активни мерки на пазара на труда приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма се изпълняват осем схеми с общ бюджет 551 млн. лв. Впечатление прави големият интерес от страна както на заетите лица, така на работодателите към мерките за преквалификация и повишаване знанията и уменията на заетите лица. Това е ясен знак, че както бизнесът, така и самите хора използват кризата и намаленият обем от работа за повишаване на адептивността на предприятията и работната сила. Мерките, насочени към заетите лица, имат пряко отражение за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия и запазване на тяхната заетост. В тази връзка заслужава да се отбележи, че само по един от изпълняваните проекти, а именно „Аз мога”, по който се финансира обучение на заети лица чрез ваучери от 11 януари до 14 май 2010 г. подадените заявления от лицата са 60 704, одобрените за обучение са 49 000, ваучери реално са получили 30 000 лица, като стойността на предоставените ваучери възлиза на 20 млн. 716 хил. лв. За създаване на нови работни места и в отговор на масовите съкращения, настъпили вследствие на икономическата криза, с 250 млн. лв. по схемата „Развитие на човешките ресурси” се извършва обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на 65 000 безработни, осигуряване на последваща субсидирана заетост за период до 12 месеца на 42 000 лица от тях. Има и други проекти и програми, като искам да изтъкна проекта за осигуряване на заетост на безработни лица в предпенсионна възраст за гледане на малки деца от 1 до 3 години на стойност 64 млн. лв., схема за предоставяне на безвъзмездна помощ на работодатели и обучаващи обучаващи организации за обучение и осигуряване на стаж на безработни лица с бюджет от 36 млн. лв. На 19 май т.г. Комитетът по наблюдение на оперативната програма одобри 13 нови операции на стойност 271 млн. лв., средствата от които с 35 млн. лв. ще бъдат осигурени за подкрепа на платени стажове на 13 500 младежи, завършили образование. Други 35 млн. лв. ще бъдат разходвани за наемането на лични асистенти за 9000 лица с увреждания. За интеграция на пазара на труда за неактивни и трайно безработни лица от уязвимите групи и нови в подкрепа ще бъдат предоставени 11 млн. лв. В допълнение, поради нестихващия интерес към схемата от страна на хората, беше увеличен бюджетът на програмата „Аз мога” с още 25 млн. лв. Предприети са действия по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. По отношение на втория въпрос аз искам да кажа само следното - извършените проверки на място от страна на управляващия орган и от междинните звена, приключилият одит от Европейската комисия за оценка на съответствието на системите, дават резултат и имаме положителна оценка. В края на този месец и началото на м. юни ни предстои да ни дадат окончателния доклад от втората проверка на Европейската комисия. Така че аз се надявам, че всички препоръки, които бъдат направени по оперативната програма, както и досега, ще бъдат изпълнявани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За два уточняващи въпроса давам думата на народния представител Иван Костов.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, във връзка с изразения от Вас оптимизъм по отношение на нивото на безработица искам да кажа, че би трябвало да сте много по-предпазлив, тъй като Вие сте длъжен да разглеждате нарастването на безработицата като един много сериозен риск и от и от политическа гледна точка, и от гледна точка на икономиката на страната и да не се самоуспокоявате с данните от сезонното, временно нарастване на заетостта. Тя ще се промени. Разбира се, това не означава, че през есента няма да бъде изключително тежко положението. Затова Ви призовавам просто да се отнесете с максимална сериозност към на трудовата политика да създава всички възможности за намиране на реализация, за преквалификация и пр. В тази връзка първият ми уточняващ въпрос е свързан с разликата между тези договори, които Вие казахте, че са около 40% от средствата – 1420 договора, ангажиращи 43% от средствата, и реалното усвояване на 127 млн. или или 10%. За десет месеца усвояване на 97 млн. лв. не са голям успех. Аз искам Вие да кажете какво точно предвиждате да направите, за да може, от една страна, първо, да превърнете тези договори в реално усвояване, разбира се, съобразно процедурите, които са предвидени от европейските нормативи, така и да направите сериозни усилия тези 97 млн., които сте успели да усвоите за десет месеца, в следващия период много рязко да нарастват, за да може наистина мощната програма „Развитие на човешките ресурси” да влезе изцяло в действие или максимално да влезе в действие, за да реши тези проблеми. Относно вторият ми допълнителен

процедурите са спазени, така както е необходимо. Надявам се, че в началото на м. юни, когато той пристигне, Вие ще ми го предоставите за запознаване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Тотю Младенов. Благодаря. Уважаеми господин Костов, ние естествено не се самоуспокояваме, че през последните три месеца се задържа нивото на безработица. Такива са нашите очаквания и за следващите три месеца. Аз искам да кажа по отношение на оперативната програма, че през тези десет месеца освен усвояването на тези 97 млн. лв., ние положихме условията оттук нататък по-бързо да се усвояват тези средства, като опростихме схемите, направихме ваучерите за работещите, за безработните в центровете за обучение и аз мисля, че тази схема работи. Самият факт, че приключилият одит, ревизиране от Европейската комисия за оценка на съответствието на системите за управление и контрол по оперативната програма, приключи успешно и като такъв резултат през м. февруари т.г. бе дадено положително становище от страна на Европейската комисия относно изградените системи за управление. От този момент започна и реалното възстановяване на средства за страната от Европейската комисия, тоест ние вече не харчим пари от държавния бюджет, а те се възстановяват от Европейската комисия. Това е много важно в състояние на криза.

че Оперативната програма „Човешки ресурси” е ключът хората да престояват по-малко като безработни в бюрата по труда, когато напуснат своето работно място, и чрез обучение, квалификация и преквалификация колкото се може по-бързо да намерят своя работа. Оперативната програма е инструментът за обучението, квалификацията и преквалификацията, но в крайна сметка инвестициите са тези, които ще създадат заетостта. Въпросът е чрез програмата да имаме добре квалифицирани работници, които да бъдат от полза за нашия бизнес. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отношение давам думата на народния представител Иван Костов.

която Вие бихте желали да видите, и резултатите да са добри! Благодаря. Надявам се скоро да видим и конкретния одитен доклад. Преминаваме към питане от народния представител Захари Георгиев относно увеличаване на обхвата на лицата, участващи в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност „личен асистент”. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители! този мой въпрос е предизвикан, както съм го отбелязал в писмения материал, от срещата ми с родителите на деца, обединени в Сдружение „Различни, но равни” в гр. Пловдив. Това е гражданска организация, в която членуват родителите на стотина деца и младежи с вродени тежки физически и умствени увреждания, всички те живеещи в моя избирателен район. Грижата, която те полагат за своите деца, е 24 часа в денонощието, а повечето от децата се нуждаят от лекарства, които не се поемат от Здравната каса.

Справката, която направих, сочи, че с направените промени след Вашата заповед критериите по дейността „личен асистент” са се завишили и броят на ангажираните лица е намален наполовина.

От Сдружението „Различни, но равни” считат, че новите критерии са несправедливи и нехуманни спрямо тях, защото има деца и младежи с тежки умствени увреждания, които не са лежащо болни или в инвалидна количка с чужда помощ, но се нуждаят от ежеминутно внимание. Родителите ме информираха, че онези от тях, които все пак са успели да покрият новите изисквания, са били назначени на непълен работен ден. Повечето от тях имат сключени договори за 6-часов работен ден и при заплащане 1,42 лв. на час, забележете! След удръжките, които плащат, нетният месечен доход на тези родители достига максимално 100 лв. Обяснението, че биха могли да намерят и друга почасова работа, особено за самотните родители звучи изключително непрофесионално. Техните деца изискват непрекъсната грижа, както казах преди малко – 24 часа в денонощието, което прави невъзможна каквато и да било допълнителна трудова заетост. Преди седмица регионалното звено на Агенцията за закрила на детето изнесе данни, че децата с увреждания под 18-годишна възраст на територията на Пловдив и областта са 1700. Липсата на единия регистър обаче предполага много по-голям брой деца. В Пловдив има само три центъра за работа с хора с увреждания. Капацитетът на тези специфични заведения е общо 80 души за жителите на Пловдив и областта. Така за пловдивчани, които се обърнаха към мен, единствената възможност да се грижат за децата си остават социалните програми и дейности като тази „личен асистент”. В тази връзка моето питане към Вас, господин министър, е: възнамерявате ли да възстановите обхвата на лицата, участващи в дейност „личен асистент”? Не считате ли, че е логично отпуснатите бройки по тази дейност да бъдат разпределени съобразно броя на хората с увреждания, живеещи на територията на съответната област? За отговор давам думата на министър Тотю Младенов. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Захариев! През 2010 г., както знаете, средствата от държавния бюджет за финансиране на активната политика на пазара на труда бяха намалени на 65 млн. лв., което е почти три пъти по-малко от миналата година. Въпреки това в условията на бюджетни ограничения за финансиране на активна политика на пазара на труда през тази година за реализирането на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” са определени средства в размер на 8 млн. 806 хил. 387 лв.

На територията на област Пловдив се предоставят общо 28 социални услуги на общността, делегирани от държавата дейности за деца и възрастни хора с капацитет на обслужване 1007 От тях подходящи за деца и младежи са 15 социални услуги с капацитет 577 места. Министерството на труда и социалната политика отчита силния социален ефект, който имат социалните услуги в семейна среда за хората с трайни увреждания или тежко болни самотни хора. В тази връзка бих искал да Ви информирам, че за компенсиране на недостига на средства от държавния бюджет към настоящия момент алтернатива са дейностите „домашен помощник”, „социален асистент”, „личен асистент” по схемите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Първо, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „грижа в семейна среда” за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, дейности „социален асистент” и „домашен помощник”, фаза две, по които са стартирали 142 проекта на обща стойност 14 млн. 680 хил. лв. обслужени 5 950 потребители. На територията на област Пловдив по схемата се реализират шест проекта на обща стойност 665 хил. които към 30 април обслужват 212 потребители. Второ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, усъвършенстване и подобряване на услугата върху създаването на реални условия за повишаване качеството на живот на самотно живеещи възрастни хора, деца и възрастни с различни заболявания, нуждаещи се от постоянна грижа и невъзможност да се обслужват сами и да организират самостоятелно своя бит. реалните възможности на проекта се обслужват 6 200 лица. Общата стойност на проекта е 26 млн. лв. по оперативната програма. Проектът се реализира от Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане” на територията на цялата страна. За територията на област Пловдив по Проекта „Личен асистент” ползват общо 350 потребители. В процес на оценяване са 300 проектни предложения по трета фаза – схемата „Грижи в семейна среда”.

Комитетът по наблюдение само преди няколко дни на 19 май т.г. одобри нова схема в размер на допълнителни 35 млн. лв. за наемането на допълнителни 9 хил. лични асистенти за лица с увреждане. Със средствата от държавния бюджет ще бъде ще бъде осигурена допълнителна заетост от още 500 нови лица. Тоест, вие виждате, че със средствата, които са малко в държавния бюджет, с допълнителните средства по Оперативната програма за личен асистент, ние тази година ще назначим повече лични асистенти, отколкото миналата година. И така ще продължаваме, защото това е една много важна услуга и има голямо търсене за нея. Благодаря Давам думата за два уточняващи въпроса на народния представител Захари Георгиев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, преди известно време премиерът забрани да се употребява бъдещото време в изказванията.

които не стигат да преживеят и една трета от времето, за което е нормално да стигнат тези 100 лева. Това, за съжаление, са фактите. Вие от тази трибуна ни дадохте много и различни числа за всички социални програми, свързани с възрастни хора, с деца. Моето питане беше само по отношение на дейността „личен асистент” в тази програма. Там просто няма какво да кажете, защото с Вашата заповед сте направили така, че мнозинството от тези родители и деца да не могат да попаднат да попаднат под обхвата на тази програма. Те не могат да се включат там. И вие реално в този момент имате икономия на тези бройки. Защото хората не отговарят на тези възможности. А до миналата година са отговаряли на тези възможности. И искате всъщност да правите икономия на средства от тази програма. Не е никак коректно, според мен.

са съобщили, че ще се удължи срокът на действието на програмата и по-точно на дейността „личен асистент” до края на годината. Е ли това така или не е така? И второ, не мислите ли, че е разумно при положение на положение на повече от половината бройки да се направят критериите така, че да съответстват на възможността повече хора да попаднат в този обхват?

Уважаеми господин Захариев, съвсем накратко. До момента по Програмата „Личен асистент” със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Човешки ресурси” са назначени около 10 хил. лични асистенти. С приетите от Комитета по наблюдение от 18 май промени до септември-октомври месец т.г. ще бъдат назначени още 9 хил. лични асистенти. Това са общо за годината около 19 хил. лични асистенти,